za donesen Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o radu Dunavskog policijskog sigurnosnog koordinacijskog centra u tekstu kako ga je predložila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 Hvala potpredsjednice Sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Vlada RH na sjednici održanoj dana 4.listopada 2012.godine donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma između Vlade RH i Vlade Mađarske o radu Dunavskog policijsko-sigurnosnog koordinacijskog centra.

Međunarodna policijska suradnja sa zemljama u Dunavskoj regiji provodi se i kroz zajednički IPA projekt pod nazivom suradnja policije u prekograničnom području Dunava na granici RH i Mađarske. Svrha ovog projekta je bila jačanje prekogranične suradnje u svrhu unapređivanja i pojednostavljivanja postupaka granične kontrole na Dunavu. Projekt se sastoji od tri komponente. Jedna od njih je bila i osnivanje zajedničkog centra za razmjene informacija, smješteno u prostornijima, odnosno prostorima. Riječ je o graničnom prijelazu u Mohaču u Mađarskoj. Druge dvije komponente su bile provedba zajedničkih riječnih ophodnji na Dunavu i poboljšanje postupaka granične kontrole uz korištenje riječnog informacijskog sustava. Uz pretpostavku kako će se inicijativi u nadolazećem razdoblju pridružiti ostale podunavske zemlje radi stvaranja formalnih pretpostavki za uspješnu realizaciju navedenog Mađarska strana je inicirala sklapanje sporazuma između Vlade RH i Vlade Mađarske u radu Dunavskog policijsko-sigurnosno koordinacijskog centra čijim je sklapanjem uspostavljen još jedan mehanizam koji pridonosi produbljivanju međusobne suradnje u području unapređivanja i pojednostavljivanja postupaka granične kontrole na Dunavu. Ovaj sporazum su dana 11.listopada u Matrizu potpisali za Vladu RH pomoćnik ministra unutarnjih poslova RH gospodin Nebojša Kirigin a za Vladu RH ministar unutarnjih poslova RH Mađarske Sandor Pinter. Zahtjevi za dostavu podataka koji se izravno odnose na osobe ili osobu vozila bilo kakve druge predmete, dokumente, vize ili slično u pravilu se žurno obrađuju. Međutim ako bi dostava tih podataka bila odbijena ili bi slična ova načelna suradnja bila ili bi mogla ugroziti interese ili opću sigurnost zemalja onda se ne to ide za žurnom dostavom i obradom tih podataka. Ovi podaci koji se razmjenjuju idu na standardiziranim obrascima koji su u svim drugim kontakt službama danas primjenjivi i centrima i točkama, policijskim centrima za razmjenu podataka i razmjena i zaštita tih podataka i informacija primjenjuju se sva pravila i svi standardi koji vrijede u EU. Ovim zakonom o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Vlade Mađarske u radu Dunavskog policijsko-sigurnosnog koordinacijskog centra sporazumom se potvrđuje kako bi njegove odredbe u smislu člana 140. Ustava Rh stupile na snagu i postale dio unutarnjeg pravnog poretka Rh. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu u ime Kluba HDZ-a kolega Zvonko Milas. Izvolite.

više-manje rekao sve što je trebalo reć o prijedlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Vlade Mađarske u radu dunavsko policijsko-sigurnosnog koordinacijskog centra. Odmah ću reć ispred kluba HDZ-a ovaj prijedlog zakona ćemo prihvatiti bez daljnjeg ulaženja u opravdanje hitnosti postupka jer sve ovo što je navedeno prijedlog Zakona je uvjerljivo i nužno da bi centar konačno krenuo sa svojim radom. Što se samog sporazuma tiče on zapravo kako je rečeno proizlazi u širem smislu iz zajedničkog IPA projekta suradnja policije prekograničnom području Dunava na granici Rh i Mađarske. On je dakle postavljen kroz tri osnovna elementa upravo osnivanja ovog centra za razmjenu informacija u Mohaču, provedba zajedničkih riječi o ophodnji na Dunavu i poboljšanje postupaka granične kontrole uz korištenje riječnog informacijskog sustava. Naglašavam da je temelj ovog zakona zapravo sporazum o radu centra. Dakle naglasak je na radu centra a sam centar je već uspostavljen u prosincu prošle godine čime je i završen regionalni IPA projekt suradnje policije dakle u prekograničnom području Dunava na hrvatsko-mađarskoj granici vrijedan 237 tisuća 480 eura i započet polovinom 2011. Koliko sam informiran isti je trebao već trebao počet s radom početkom ove godine pa evo ovo je krajnje vrijeme da se to organizira budući da je već polovina travnja odnosno već je kraj. Meni je osobno zanimljivo i pozitivno vidjeti kako se jedan element zajedničkog projekta formalizira kroz međudržavni sporazum. Tendencija sporazuma je uključiti i druge podunavske zemlje, a ono što je vrlo bitno da nas u ovoj fazi to ništa ne košta. I kako je rečeno novi centar nema nikakve predimenzionirane ingerencije koje bi bilo kako i u bilo kom smislu narušavale suverenitet država nego se svodi na razmjenu informacija, koordinaciju, podršku poslovima riječne i granične policije za strance te carinskih uprava i kontrola upravljanja katastrofama. Poznato je da pri ostvarivanju međunarodne suradnje na terenu je potrebno paziti da ne dođe do preuzimanja obveza koje nadilaze oblike suradnje predviđene međunarodnim ugovorom i vjerujem da ovdje to neće biti slučaj. A o suradnji naše zemlje sa susjednom Mađarskom da imamo preko stotinu zajedničkih projekata, naravno ne samo vezano za suradnju policije nego općenito kako IPA tako i nekim drugim regionalnim inicijativama i čak 136 međunarodnih ugovora i akata. Bitno je naglasiti da bi bilo uputno u smislu članka 11.stavak 1.ovog sporazuma nastojati koliko je god više moguće iz naše pozicije ostvariti pristup i drugim državama uzduž Dunava ovim sporazumom. U današnje vrijeme kada je sve postalo globalno pa tako i kriminal jednostavno nemoguće je ugroze svesti na lokalni značaj. Dakle jedino šira suradnja može pomoći adekvatno u njihovom suzbijanju. Nešto bih još mogao reći o potrebi bržeg kolanja informacija između policija susjednih zemalja, međutim nadam se da će puštanjem u rad ovog centra to jednostavno doći samo po sebi. Koliko je ovo bitno za EU budući da je riječ o jednoj od njenih vanjskih granica ne treba ni govoriti. Mislim da je o prilagodbama tom novom stanju u kojem naša granica dakle granica RH postaje zapravo granica EU odnosno postaje šengenski prostor govori strateški plan MUP-a 2012.-2014.koji nas upućuje ne to da će veći broj službenika granične policije koji rade na unutarnjoj granici biti raspoređen na vanjsku i to naglašava potrebu za razvojem suradnje sa članicama EU ali i državama u okruženju, nadasve u vidu jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta kroz IPA projekte koristeći sve moguće tehničke pomoći kako bi preuzeli najbolju praksu država članica EU na području unutarnjih poslova i sve se to integrira u jedan prethodno započeti mozaik kojem treba osigurati daljnji kontinuitet. Dakle nadam se da će puštanjem u rad ovog centra svi ciljevi koji su time zacrtani doći do izražaja i da ćemo ukoliko bude

Hvala vam lijepa poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Gospodine zamjeniče. Evo javila sam se kako bih u ime našega kluba još jednom barem podcrtala dvije činjenice vezano za raspravu o ovm prijedlogu zakona, prije svega činjenicu odlične međudržavne i međususjedske suradnje između RH i Mađarske i činjenice da je Hrvatska podunavska zemlja i da tu činjenicu pak možda do sada nismo dovoljno niti spominjali ali niti koristili. Kada govorim o dobrosusjedskim odnosima onda želim još jedanput budući da cijeli ovaj paket odluka koje donosimo ovih dana ide u susret 1.srpnju ove godine. želim podsjetiti da je upravo Mađarska predsjedavala EU u trenutku kada je Hrvatska snažno pokušavala završiti pregovore. Dakle prva polovica 2011.godine u trenutku kada je malo tko i u EU ali usudim se reći i u Hrvatskoj vjerojatno da ćemo mi pregovore završiti i da ćemo postati članica EU. Mađarska je kao predsjedateljica u tom trenutku davala i snažnu potporu ali i djelatnu potporu i podržavala naša nastojanja da posao u samom finišu koji je na trenutke zastrašujuće zapinjao zaista završimo. I ja vas podsjećam 25.lipnja 2011.u EU vijeću upravo su predsjednik Van Rompuy, predsjednik Barosso, predsjednik Vlade Republike Mađarske gospodin Orban sa mnom proglasili da je RH završila pregovore i da postaje ponosna članica EU. Dakle ovu prigodu i ovu govornicu koristim još jedanput kako bi mađarskim kolegama i prijateljima zahvalila na toj iskrenoj potpori ali i na pomoći. I vjerujem da će RH kada kada dođe na dnevni red europskog puta naših susjeda dakako kada ispune sve obveze i sve uvjete pokazati da smo jednako tako dobri, iskreni i otvoreni susjedi. Što se tiče samoga zakona i potvrđivanja ovoga sporazuma, da naravno da ga treba potvrditi. Moje pitanje jednako tako se odnosi budući da je ovaj sporazum potpisan u listopadu prošle godine jesmo li možda mogli prije donijeti odluku o ovome zakonu? Vjerojatno jesmo i naravno o trenutku kada počinje raditi budući da se u obrazloženju zakona naznačuje da će centar početi raditi početkom 2013.godine. u svibnju, prema tome pitanje se odnosi na brzinu odnosno na tajming u kojem će se sve sljedeće radnje odvijati. Svakako podržavamo naravno ono što je glavna intencija ovoga zakona, a to je zapravo borba protiv kriminala na različitim razinama. Jer kako god zemlje, susjedi moraju dobro surađivati u svim segmentima na svim razinama jer činjenica jest da kriminal organizirani kriminal uvijek nekako kao da ide korak brže, korak jače i hitrije. Prema tome, u tom smislu moramo biti dodatno odlučni. Na kraju još budući da se ovdje u obrazloženju zakona također govori o tome da nisu potrebna dodatna sredstva da bi se ovaj zakon proveo zapravo izražavam sumnju zato što mi se čini da svakako bez obzira što je prostor osiguran u Mohaču i sve ono što se u samom sporazumu vrlo jasno precizira ali mi se čini da ostvarenje tog velikog projekta koji nije nezahtjevan da će svakako tražiti i neka materijalna sredstva. Bilo bi ih dobro predvidjeti predvidjeti ako će biti potrebna, jer mislim da bi najgora stvar koja bi nam se mogla dogoditi da usred projekta nemamo novaca i da onda moramo čekati eventualni rebalans proračuna. U svakom slučaju potpora i još jedanput dokaz da smo zapravo de facto zaista članica EU jer ćemo vrlo brzo dakako govoriti o granici Republike Hrvatske sa našim susjedima, jugoistokom Europe kao granici EU. I na kraju pitanje koje nema veze sa ovom točkom, ali ima veze sa radom Ministarstva unutarnjih poslova. Naime, primijetila sam gledajući dnevni red da je ponovo Zakon o prekršajima o javnom redu i miru stavljen potpuno na sam kraj našega dnevnoga reda iz čega naravno budući da sam dugo godina u politici iščitavam da Vlada lagano ali sigurno odustaje od toga zakona. Zakon je donesen na sjednici Vlade Republike Hrvatske, pa bih voljela znati kakva je sudbina toga zakona. Ako je Vlada odustala od tog prijedloga, onda mislim da bi bilo jedino logično da ga sa dnevnog reda povuče, a ne da ga ovako držimo na samom dnu postavljajući pitanja što je s njim jer se radi o važnom zakonu, odnosno o predmetu koji zakon obrađuje. Evo gospodine zamjeniče možda do kraja rasprave možete odgovoriti na to pitanje. Hvala vam lijepa.

koji je evo pred nama i u konačnom obliku i po hitnom postupku. Sve po hitnom postupku kao '45. Dakle, radi se o radu hrvatske strane i sudjelovanju u radu Dunavskog policijsko-koordinacijskog centra i ne samo njega negoli i sudjelovanja u da kažem u dunavskim ophodnjama. Dakle, radi se o tom centru u Mohaču, baš u mjestu gdje je bila ona poznata bitka 1526. godine koliko se ja sjećam povijesti. I mislim da ukoliko hrvatski sudjeluju i Hrvati u radu toga centra onda sasvim sigurno to iziskuje i određena sredstva za taj rad. Iako kažem kao i moji kolege prethodnici piše da nije potreban nikakav financijski dodatak u proračunu Republike Hrvatske za rad. Točno je kako je rekao kolega Milas da je utrošeno 240000 otprilike izgradnju toga centra negdje u luci u Mohaču. Vozio sam se kompom ili skelom preko Dunava u Mohaču pa znam točno i gdje je lociran taj centar. Međutim, moram ovdje navesti da je ovo samo jedan rekao bih od projekata, zajedničkih projekata Mađarske i Hrvatske, evo danas prijateljske zemlje. Doduše kada gledamo malo MOL i INA-u i nismo baš tako, ali ipak prijateljske zemlje gdje je iz pretpristupnih fondova prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske poglavito Osječko-baranjska županija, ali i Vukovarsko-srijemska povučeno preko 100 milijuna eura dakle u zajedničke projekte, zajedničke projekte, dakle na našim granicama Baranja, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska i pokrajina Baranja u Mađarskoj. Također postoji Baranja kao pokrajina. On se naziva, dakle taj zajednički IPA projekt pod nazivom suradnja policije u prekograničnom području Dunava na granici Republike Hrvatske i Mađarske COPO. To u prijevodu mogli smo i prevesti to dakle koordinacija policije, je li tako? Koordinacija policije tako da se ne mučimo sa tim skraćenicama se odnosi na svrhu unapređenja, dakle policijske suradnje na području Dunava. No, s obzirom da se radi i ovdje napominje u samom tekstu pod osnovna pitanja koja se predlažu urediti zakonom i Dunavska strategija čiji smo mi potpisnici. Dakle, ta se Dunavska strategija ne odnosi samo na suradnju Mađarske i Hrvatske negoli i drugih dunavskih zemalja, onda moram reći ovdje da mi je žao što se takve mjere i takvi projekti, prekogranični projekti ne ostvaruju i sa nekim drugim zemljama. A moram napomenuti i to da iako ulazimo u Europsku uniju, iako smo nekakvim arbitražnim sporazumom kojega ja ocjenjujem negativnim, dakle i klub HDSSB-a, još uvijek imamo neriješen problem granice sa Republikom Srbijom na Dunavu, a i Srbija je uključena u tzv. Dunavsku strategiju. To nije pitanje Ministarstva unutarnjih poslova nego prije svega pitanje i Ministarstva vanjskih poslova i cjelokupne zapravo Vlade i odnosa Republike Hrvatske i Srbije, ali u okviru Dunavske strategije to će također doći na dnevni red, samo kada i u kojem obliku. Dobro je da sa Republikom Mađarskom imamo ili kako kažu Mađari Mađar orsag, imamo riješenu graničnu crtu, graničnu liniju i da nemamo takvih problema, Dunavska strategija kojom su obuhvaćene na inicijativu i prije svega Europske unije, dakle ne pripada samo Mađarska, Hrvatska, Srbija nego i Slovačka, Češka i Austrija,

dnevni red … i pitanje uređenja granične crte šarengradske ade i kendžije sa desetinama tisućama hektara na lijevoj obali Dunava. Što ćemo tada raspravljati i hoćemo li biti ovako pomirljivih tonova i hoće li nas biti ovako malo u tom trenutku kada o tome budemo raspravljali, to ćemo vidjeli. U svakom slučaju, o ovom zakonskom prijedlogu nemamo primjedbi. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona izjasnit ćemo se (SDP)** Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona